**Jarnjak, Ivan (HDZ)** I još ćemo obraditi jednu točku, a to je - Konačni prijedlog zakona o carinskoj službi, drugo čitanje, P.Z. br. 242 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Ovaj ćemo zakon raspravljati sukladno odredbama Poslovnika koji se odnosi na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun i Odbor za europske integracije. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Zdravko Marić, državni tajnik u Ministarstvu financija. Izvolite. priliku i prigodu i raspraviti ovdje. Dakle, ovim zakonom se uređuje ustrojstvo i djelokrug upravljanja carinskom službom, ovlasti, odgovornosti carinskih službenika te posebnosti u radno-pravnom položaju i materijalnim pravima carinskih službenika te disciplinsko sudovanje. Razlozi donošenja predloženog zakona s jedne strane je daljnje usklađivanje hrvatskog zakonodavstva i carinskog sustava i položaja carinske službe u cjelini sa carinskim sustavom Europske unije, a s druge strane i ono što smo rekli kod 1. čitanja, dakle sigurno će doprinijeti i učinkovitijem radu carinske službe, jasnom određivanju prava, obveza i odgovornosti carinskih službenika. Ono što se želi postići je efikasnije suzbijanje kriminalnih radnji, svih oblika krijumčarenja i organiziranog kriminaliteta, terorizma, pranja novca i sive ekonomije. Isto tako, sprječavanje zlouporabe financijskog sustava u Republici Hrvatskoj u svrhu izbjegavanja mjera carinskog nadzora kao i zaštita cjelovitosti državne granice, ubrzanje protoka roba da se pritom ne ugroze elementi sigurnosti, povećanje ovlasti carinskim službenicima te osiguranje materijalnih prava i boljih uvjeta rada za rad ovlaštenih carinskih službenika zbog povećanja ovlasti, odnosno ugroženosti njihovih života. Isto tako, dozvolite mi da kažem ovaj Konačni prijedlog zakona o carinskoj službi se ne razlikuje bitnije, odnosno sadržajno od prijedloga zakona kojeg smo prvotno raspravili, već su unijeta brojna normativna, jezična i stilska poboljšanja. Isto tako, sve primjedbe i prijedlozi iznijeti na tekst Prijedloga zakona o carinskoj službi na sjednicama radnih tijela Hrvatskog sabora te na raspravi o prijedlogu zakona održanoj na osmoj sjednici dana 13. veljače 2009. razmotreni su te su uzeti u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona. I konačno, ovaj jedan amandman koji imamo od Odbora za zakonodavstvo je prihvatljiv, Vlada ga prihvaća. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Imamo nekoliko prijavljenih. Prvo je klub zastupnika HDZ-a, uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, cijenjeni kolegice i kolege. Evo čuli smo od državnog tajnika dr. Marića da je ovo samo mala izmjena poboljšanja, konačni prijedlog u odnosu na prethodni prijedlog u, poboljšanja u pogledu stilskih dotjerivanja, jezičnih i normativnih poboljšanja. Već dovoljno smo vremena potrošili na raspravu o ovom Prijedlogu Zakona o carinskoj službi, ali samo bih istaknuo važnost carinskih službi unutar Europske unije, što se naglašava da nije samo u prikupljanju prihoda, nego i kao važan čimbenik u suzbijanju kriminaliteta sive ekonomije, organiziranog kriminala, terorizma i Jednu napomenu bih istaknuo, a to je da se posebno brinulo o onim službenicima koji su udaljeni, premješteni više od 80 kilometara od mjesta prebivališta i tu su istaknute jasno u članku 53. sve pogodnosti koje ti službenici zbog tog ipak i odvojenog obiteljskog života imaju u slučaju premještenja. Brojne pogodnosti su i novčane i slobodnih dana i korištenja godišnjih odmora i slično. Isto tako je važno da je predviđeno i kontinuirano školovanje i stručno usavršavanje svih službenika. To je jedna novina koja će osigurati sigurno kvalitetniju carinsku službu i carinski nadzor na cijelom carinskom području Republike Hrvatske. Klub HDZ-a podržava donošenje ovog Zakona o carinskoj službi. Hvala Zahvaljujem. I još imamo jednog za raspravu. U ime kluba SDP-a, uvažena zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite.

još neke stvari koje mislim da su isto tako važne. Dakle značajan iskorak kroz ovaj zakon vezano za usklađivanje carinskog sustava, hrvatskog carinskog sustava s carinskim sustavom Napravljen je na poboljšanju rada carinske službe kroz jasnije utvrđivanje prava, obveza i odgovornosti carinskih službenika, a oni su dakako najvažniji čimbenik efikasnosti cjelokupnog carinskog sustava. Naime, carinske službe unutar Europske unije nemaju samo fiskalnu zadaću. To smo maločas čuli, dakle zadaću ubiranja carinskih prihoda i punjenja državnog proračuna, već imaju i vrlo važnu sigurnosnu zadaću koja podrazumijeva suzbijanje svih oblika krijumčarenja, organiziranog kriminaliteta, terorizma, pranja novca i sive ekonomije. Ima zadaću zaštite cjelovitosti državne granice, zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi, sigurnosti proizvoda, zaštite intelektualnog vlasništva, kulturnih dobara, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, te nadzora nad prometom roba dvojne namjene. I isto tako ima i zadaću ubrzanja protoka roba, a da se pritom ne ugroze naprijed navedeni elementi sigurnosti. I upravo radi što učinkovitijeg ostvarivanja svih nabrojenih zadaća, bilo je eto potrebno detaljnije urediti posebne ovlasti carinskih službenika, kao što je primjerice nošenje oružja i uporaba sredstava prisile. Postupka obavljanja carinske kontrole, kao što je primjerice zaustavljanje prijevoznih sredstava na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske, sve s ciljem efikasnije borbe protiv carinskih prijevara i krijumčarenja. Isto tako radi bržeg i efikasnijeg provođenja carinskih postupaka, a što je upravo u funkciji ubrzanja protoka roba, ovim zakonskim prijedlogom date su znatno šire ovlasti carinskim službenicima sa srednjom stručnom spremom i ovo je očito jedna od vatrogasnih mjera uvjetovana upravo nedostatkom kadrova više stručne spreme, a vrijeme će na terenu zapravo pokazati koliko je ta mjera dobra. Jedan od harmonizacijskih elemenata u zakonu je mogućnost da službenici carinske uprave sudjeluju u obavljanju carinskih zadataka u inozemstvu, bilo po pozivu međunarodnih organizacija ili pak na osnovi obveza iz međunarodnih ugovora, jasno za ovu mogućnost vezan je princip reciprociteta, dakle i carinski službenici drugih država mogu sudjelovati u obavljanju carinskih poslova u našoj državi. Ovim prijedlogom zakona propisane su određene posebnosti u pravima, ali i obvezama i odgovornostima ovlaštenih carinskih službenika, u odnosu na druge državne službenike, naročito vezano za prijem u carinsku službu, za premještaj na drugo radno mjesto, za provedbu unutarnjeg nadzora i kontrole, te naročito posebno odgovornosti za povredu službenih dužnosti i vođenje disciplinskog postupka za takve potrebe. S druge strane, zbog prirode posla i posebnih uvjeta rada proširena je lepeza pogodnosti za ovlaštene carinske službenike u odnosu na druge državne službenike, od pogodnosti vezanih za privremeni premještaj na drugo radno mjesto udaljenije od postojećeg radnog mjesto više od 80 pa preko nagrada i priznanja, novčanih pomoći u skladu s potrebama i dakako raspoloživim proračunskim sredstvima, pa sve do priznavanja staža osiguranja u povećanom trajanju. samo da zaključim. Dakle Klub zastupnika SDP-a podržao je ovaj zakon i u prvom čitanju, koje je bilo u mjesecu veljači ove godine, a obzirom da su u ovoj konačni prijedlog uvrštene neke naše tada iznijete primjedbe, tu prije svega mislim na primjedbu vezanu za poglavlje o prikupljanju, evidentiranju, obradi i zaštiti podataka u kojem je predložena zamjena matičnog broja građana osobnim identifikacijskim brojem, kao i da je cjelokupan ovaj zakonski tekst normativno i nomotehnički poboljšan. Eto sada imamo razlog više za to da podržimo ovaj konačni prijedlog zakona. Hvala lijepa. Više nema prijavljenih. Neki su bili, pa su kidnuli. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu za to potrebni uvjeti. S time zaključujemo današnji radni dan. Sutra počinjemo u 9 s točkom dnevnog reda Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 385. Zahvaljujem na današnjem danu i laku noć.